Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Gospodin državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Miljenko Pavlaković. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo, uvaženi saborski zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda. To je jedan od prioritetnih pitanja kako države članice Europske unije tako i Republike Hrvatske. Iz tog razloga Zakon o općoj sigurnosti proizvoda propisuje da svi proizvodi koji se stavljaju na tržište moraju biti sigurni. S druge strane, potrošači također trebaju imati na raspolaganju sve bitne informacije koje se odnose na sigurnost proizvoda ili usluge koje se nude na tržištu. Ovaj se zakon primjenjuje na sve one proizvode na tržištu čije područje sigurnosti nije uređeno posebnim propisima i u slučajevima kada rizici odnosno vrste rizika koje bi proizvod mogao predstavljati u odnosu na potrošače nisu predviđeni također drugim propisima. Kako bi se osigurao što učinkovitiji nadzor nad provedbom ovog zakona odnosno kako bi se osiguralo da proizvođači, distributeri ispunjavaju svoje obaveze koje se odnose na sigurnost proizvoda, Državni inspektorat određen je kao nadležno tijelo odgovorno za nadzor sigurnosti proizvoda na tržištu koje će imati ovlasti poduzimanjem odgovarajućih mjera kao i primjenu odgovarajućih hitnih mjera kao i primjenu odgovarajućih hitnih Nadalje, sam Državni inspektorat kao nadležno tijelo za nadzor tržišta u pogledu opće sigurnosti proizvoda dužno je donijeti godišnje programe nadzora pojedinih kategorija proizvoda ili rizika, pratiti i ažurirati zdravstvena i tehnička znanja glede sigurnosti proizvoda te redovito provjeravati i procjenjivati funkcioniranje sustava samog nadzora i njezinu učinkovitost te na taj način osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnost potrošača. Pitanja koja će se urediti ovim zakonom su pitanja vezano za opću sigurnost proizvoda koja se stavlja na tržište, opću sigurnosti i zahtjevi i kriteriji ocjenjivanja sukladnosti proizvoda, obveze proizvođača i distributera prilikom stavljanja proizvoda na tržište te informiranje javnosti, poticanje dobrovoljnih mjera, sustav brže razmjene obavijesti, nadzor nad tržištem i podnošenje prigovora na sigurnost proizvoda. Upravo iz tog razloga nije se išlo na izmjene i dopune zakona nego da bi se uredilo i potpuno uskladilo hrvatsko zakonodavstvo sa praksom i da bi propisi bili što jasniji i što lakša njihova primjena, krenulo se u ovaj novi Zakon o općoj sigurnosti proizvoda. Uređivanjem sigurnosti proizvoda na tržištu na ovakav način osigurat će visoku razinu zaštite potrošača i slobodan protok potrošačkih roba. Zakon posebnu pozornost daje daje pravu javnosti da bude obaviještena o opasnim proizvodima te sadrži odredbe kojim obvezuje nadležna tijela na informiranje potrošača u slučaju postojanja takvih. Da bi bila zajamčena sigurnost proizvoda ovim zakonom preciznije uređuju se obveze proizvođača, a i distributera. Proizvođači se obvezuju stavljati na tržište samo sigurne proizvode kao i obavijestiti potrošače o uputama za uporabu i drugih potrebnih obavijesti kako bi potrošači mogli ocijeniti rizik svakog pojedinačnog proizvoda. Nadalje, također se i distributeri obvezuju da će svu profesionalnu pažnju i sukladno propisima o sigurnosti proizvoda posvetiti se udovoljavanju sigurnosnih uvjeta. U odnosu na poslovni sektor, ovaj zakon potiče dragovoljno djelovanje proizvođača i distributera te stvaranje pravilne, dobre prakse u određivanju sektora sigurnosti proizvoda čime se nastoji izbjeći korištenje represivnih mjera od strane nadležnih inspekcijskih tijela, a koje se posljedično mogu negativno odraziti na poslovanje gospodarskih subjekata. Znači i proizvođač i distributer imaju mogućnost da u određenom trenutku može prijaviti određene manjkavosti svakog proizvoda. Ovime se traži i očekuju se pozitivni učinci provođenja ovakve politike sigurnosti proizvoda, u velikoj mjeri će povećati razinu opće sigurnosti proizvoda na tržištu Republike Hrvatske. Evo to je kratko obrazloženje. Također smo primili amandman od Odbora za zakonodavstvo i to u ime Vlade Republike Hrvatske predlaže da se prihvati taj amandman. Hvala vam lijepo. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite.

štovane predstavnice i predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Čak i hrvatski potrošač ostane u šoku jednom kada shvati da ga se tretira kao manje vrijednoga i kao potrošača drugog reda. Strašno je to da se katkada takav stav odnosi i na čitavu državu pa se na zapadu uvriježi parola "dobro za Hrvatsku", pa se onda na hrvatsko tržište stavljaju nekakvi proizvodi koji vrijede samo za hrvatsko tržište, dobri su za Hrvatsku, ali na zapadu, u zapadnoj Europi, u Europskoj uniji imaju bolju kvalitetu. I sva sreća da postoje udruge civilnog društva koje eto su u stanju i nakon više godina dobiti i sudske presude da primjerice neki deterdženti koji su namijenjeni hrvatskom tržištu nisu jednako kvalitetni kao deterdženti tog istog proizvođača koji se plasiraju na tržištu drugih zemalja Europske unije. Slično je primjerice i sa nekim automobilima za koje smo imali prilike u medijima čuti da se neprimjerno često kvare ili čak i samozapaljuju. Dakle, javna je tajna da gotovo svi ili ublažimo to, većina proizvoda uvezenih u našu zemlju nije jednako kvalitetna kao proizvodi koji su plasirani na zapadnim tržištima od istih proizvođača. Međutim, javlja se problem kada se radi o sigurnosti proizvoda, jer ukazala se potreba za jasnijim definiranjem situacija kad se na tržištu pojavi nesiguran proizvod budući da je od iznimne važnosti u takvim situacijama pravodobno, pardon informirati javnost o pojavi nesigurnog proizvoda na tržištu poglavito stoga što proizvod može biti namijenjen i kategoriji potrošača kao što su djeca i starije osobe koji bi mogli biti naročito osjetljivi na rizike koje donose određeni proizvodi. Pa i istina jest da proizvodi imaju i deklaracije u skladu sa zahtjevima Europske unije. Ali postavljam pitanje tko može ovo primjerice pročitati na ovoj jednoj bočici. Pa to normalan čovjek sa normalnim vidom i sa očalima i bez očala nema načina da se to pročita i onda služe i pomagala, pa onda evo vidiš od čega sastoji sadržaj ove bočice. Sve je to u redu dok nema opasnosti za proizvode, međutim zato je ovaj, se zakon i donosi. On je kruna ovih zakona vezanih uz infrastrukturu kvalitete koji se odnose na članak 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji sam već nekoliko puta spomenuo. Dakle, Republika Hrvatska mora imati funkcionalnu infrastrukturu kvalitete čime se podrazumijeva normizacija, mjeriteljstvo, akreditacija, ispitivanje sukladnosti proizvoda, a u širem kontekstu i intelektualno vlasništvo. Jer ovaj Zakon o sigurnosti proizvoda naprosto ne može biti u dokumentiranoj primjeni ukoliko nemamo funkcionalnu infrastrukturu kvalitete u Republici Hrvatskoj, odnosno institucije koje će se brinuti da proizvodi zaista zadovoljavaju uvjete koji se na njih postavljaju. To naravno pretpostavlja i postojanje kvalitetnih, kvalificiranih kompetentnih jednom riječju akreditiranih laboratorija koji će ispitivati svojstva proizvoda koja se onda deklariraju kao proizvodi koji zadovoljavaju uvjete ovoga zakona. U tom kontekstu valja spomenuti i činjenicu da je infrastruktura kvalitete, posebice Hrvatska akreditacijska agencija i Hrvatski zavod za norme pa i intelektualno, Državni zavod za intelektualno vlasništvo su jedne od svijetlih točaka našeg pridruživanja Europskoj u nekoliko navrata u izvješćima o napretku pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ti segmenti dobivaju ne samo prolazne nego i odlične ocjene. Činjenica jest da u infrastrukturi kvalitete uglavnom učestvuju hrvatski stručnjaci, znanstvenici, inženjeri. Trenutno imamo čak 128 akreditiranih laboratorija koji provode određena ispitivanja i taj broj je u stalnom porastu i zbog njihove kompetencije raste i sigurnost hrvatskih građana. Jer mogu biti sigurni da određeni proizvodi koji se stavljaju na hrvatsko tržište onda zaista i zadovoljavaju standarde i norme koje su koje su potrebne da se zadovolje da bi taj proizvod bio siguran. Međutim, podsjetit ću da za kao uvjet za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji je potrebno da Hrvatska usvoji 85% od nekih 20 i nešto tisuća europskih normi, a da smo mi negdje sada otprilike na pola puta. I još jednom ponavljam da bi se Republici Hrvatskoj moglo desiti da zadovolji sve političke uvjete potrebne za pridruživanje Uniji i da ova barijera tehničkog zakonodavstva koji se odnosi na infrastrukturu kvalitete u većoj mjeri i manjoj mjeri intelektualno vlasništvo postane nepremostiva zapreka za naše punopravno članstvo. Stoga treba ubrzati te procese, ubrzati mjere vezane uz zadovoljavanje uvjeta postavljenih u člancima 71. i 73. posebice. U svakom slučaju funkcionalan sustav infrastrukture kvalitete posebice akreditacije i normizacije je esencijalan i za funkcioniranje i za primjenu ovog zakona kojeg svakako treba pozdraviti. Ali dodatne napore na tome treba uložiti. Nadamo se da će nakon što Hrvatski sabor prihvati ovaj horizontalnim zakon koji se bavi sigurnošću svih onih proizvoda koji nisu obuhvaćeni izravno europskim direktivama ili nekim drugim propisima zaista biti povećana i da potrošači neće biti više toliko izloženi bezobzirnom divljanju tržišta koje pokušava zaraditi na najbeskrupuloznije načine ugrožavajući čak i zdravlje i živote potrošača. Tako da ovi primjeri koje sam istaknuo sa ovim mikroskopskim etiketama su samo bezazleni i periferni primjeri što se ustvari može desiti kada ne bi imali funkcionalni set zakona koje ovo jutro raspravljamo i prihvaćamo uz uvjet uz uvjet naravno da imamo kompetentne laboratorije, ali i uvjet da imamo funkcionalnu inspekciju koja će onda kontrolirati provedbu. A onda potom i pravnu državu koja će promptno sankcionirati prekršaje koje proisteknu iz nepridržavanja ovih zakona i na koncu potrebno je imati, što sva sreća i imamo i udruge civilnog društva koje nadgledaju cijeli ovaj segment i imaju dostojanstvo, hrabrost i volju da se uhvate uhvate u koštac i sa europskim i svjetskim divovima, farmaceutske, biokemijske i druge industrije i čak i dobiju pravne bitke ovdje u Republici Hrvatskoj na frontu zaštite potrošača i stanovništva Republike Hrvatske. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala vam Jedan od opipljivih rezultata ili koristi iz pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, odnosno iz harmonizacije naših standarda europskim standardima je svakako zaštita potrošača. To je osjetljivo područje, europski standardi su tu viši od onog na što smo mi navikli i harmonizacija hrvatskih standarda u tom području je direktna korist za građane Republike Hrvatske. U tom smislu, klub HNS-a gleda i ovaj prijedlog zakona i ovaj prijedlog zakona svakako je poboljšanje na tom području i doprinosi harmonizaciji standarda u Hrvatskoj sa onima koji vladaju unutar Unije. Moram reći u ime kluba HNS-a da je osvježenje i apsolutno pozitivni pomak da se ovdje radi o novom zakonu, a ne poslovičnim izmjenama i dopunama jer smo sa mnogim izmjenama i dopunama različitih zakona koje smo imali došli u situaciju u kojoj više nije potpuno jasno što faktički jeste sadržaj važećeg zakona, a što nije i u kojoj mjeri je jedan te isti zakon harmoniziran, ne sa europskim standardima nego unutar samog sebe. I zbog toga smatramo u HNS-u da je apsolutno pohvalno i dobra praksa i treba ju slijediti da kad jedan zakonski tekst doživi veliki broj izmjena i dopuna da se umjesto sa izmjenama i dopunama zakona ide sa cjelovitim prijedlogom teksta, dakle sa naprosto s novim zakonom jer to doprinosi konzistentnosti zakonskog teksta unutar sebe. Ovim novim zakonom regulira se situacija kada se na tržištu dakle nađu nesigurni proizvodi Drugo, objedinjuju se nadzorne funkcije koje se objedinjuju pod Državnim inspektoratom, što je naročito važno jer kad su raspršene nadzorne funkcije, onda je naravno moguće da se se igra između različitih tijela koja su nadležna za nadzor i da se na taj način uspješno nadzor izbjegne kad je funkcija objedinjena, to je sigurno također pozitivni pomak. Možda najvažnije komponenta ovog zakona je da se obvezuje nadležno tijelo na donošenje godišnjeg programa nadzora pojedinih kategorija proizvoda ili rizika. To je jedna vrsta programa preventive i za razliku od onog što smo imali do sada, a to je da se kontrola vrši isključivo na temelju pritužbi, ovdje postoji, odnosno uvodi se mehanizam godišnjeg plana, gdje će se bez obzira da li postoje pritužbe ili ne u rizičnim područjima koja se daju i statističke i na druge načine definirati će se sustavno vršiti kontrola, prema tome, moći će se i prevenirati stavljanje štetnog proizvoda na na tržište umjesto da se samo reagira naknadno kad se to dogodilo. Koristim ovu priliku da upozorim da je to jedan model kontrole koji bi apsolutno trebalo na recimo Državnu komisiju za kontrolu javne nabave koju smo ustanovili, ali smo je apsolutno odrezali mogućnost djelovanja upravo zato što nema ovu mogućnost da po nekoj vrsti godišnjeg plana ili po nekoj vrsti svoje procjene kontrolira postupke javne nabave bez obzira na pritužbe i sveli smo ju samo na mogućnost da kontrolira samo onda kad se netko žali. Ovaj model koji se uvodi za osiguranje ili garantiranje sigurnosti proizvoda je očito puno racionalniji i faktički ide prema tome da se poveća sigurnost proizvoda ili smanji rizik od nesigurnih ili opasnih proizvoda, a ne samo da se napravi lijepi izlog, prema tome to je dobar model i trebalo bi ga slijediti naročito u ovom slučaju javne nabave gdje imamo do sada situaciju kakva je bila u području kontrole sigurnosti proizvoda, ali se ovim zakonom mijenja. I konačno, stvara se sustav dobre prakse kojim sami proizvođači i distributeri postaju dio sustava sprečavanja rizika kod pojedinih proizvoda. To je također svakako pozitivno u skladu sa europskim standardima, prema tome klub HNS-a podržava i intenciju i sadržaj ovog zakona. S druge strane, suočeni smo nakon usvajanja ovakvog zakona sa određenim problemom a to je naš važeći Zakon o zaštiti potrošača. Pred šest mjeseci ili nešto više Nacionalni odbor je organizirao bio Okrugli stol na temu "Zaštita potrošača" budući da se radi o poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja tamo je jedna cijela lepeza predstavnika civilnih udruga, državnih institucija, predstavnika Europske komisije i Ureda povjerenice za zaštitu potrošača raspravljao o ovoj temi i pohvalio naš zakon, novi Zakon o zaštiti potrošača ali svi su postavljali pitanje kako je i zašto moguće da smo mi donijeli Zakon o zaštiti potrošača koji je pozitivni pomak a onda smo odgodili njegovu primjenu. Dakle, mi imamo dobar zakon ali ga ne primjenjujemo. E sad, u situaciji u kojoj imamo ajmo reći neku vrstu krovnog zakona za ovo područje koji ne primjenjuje i segmentarne zakone kao što je ovaj koji ćemo početi primjenjivati kao što ovdje piše osam dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama". Kako će te dvije komponente funkcionirati? To bi molila predlagatelje da o tome nešto kažu. Postoje određene najave da će se mijenjati Zakon o zaštiti potrošača djelomično u skladu s novim direktivama. Ali puno važnije za nas kao parlament i kao ljude koji predstavljaju građane ove zemlje je da se promijeni datum primjene Zakona o zaštiti potrošača, dakle da umjesto da imamo dobre zakone koje ne primjenjujemo i loše zakone koje primjenjujemo probamo u ovom slučaju možda promijeniti tu praksu i početi dobre zakone u onoj mjeri u kojoj ih imamo i primjenjivati. Što se tiče pregovora a ovaj zakon između ostalog naravno ima i veze sa pregovorima i sa ispunjavanjem i nekih obveza koje imamo vis a vis Europske komisije u pogledu harmonizacije razine zaštite potrošača sa onima u Europi, to poglavlje je jedno od onih koje smo mi otvorili, dakle pregovore u poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja smo otvorili. Imamo četiri mjerila za zatvaranje tog poglavlja, dakle četiri preduvjeta da bi mogli pregovore u tom poglavlju zatvoriti i naravno nismo ga zatvorili. zatvorili. Prema tome, sve što vodi u tom pravcu da ispunimo preuzete a još neispunjene obveze i na ovoj razini za nas je pozitivno. Dakle, smatramo da se radi o zakonu koji je pozitivan pomak, koji vodi naročito jedan vrlo važan institut a to je ne kontrola temeljem pritužbe nego kontrola temeljem godišnjeg plana. Smatramo da je bitni problem za ovaj zakon i naročito njegovu provedbu to što se istovremeno krovni zakon a to je Zakon o zaštiti potrošača ne provodi i ne stupa na snagu, dakle onaj koji imamo ali je odgođeno stupanje na snagu. Dakle, to je jedan problem koji treba riješiti ali naravno obzirom na sadržaj ovog zakona koji je pozitivni pomak klub HNS-a će podržati donošenje ovog zakona. Hvala vam Hvala lijepa. Sad bi se prešlo na pojedinačnu raspravu pa ćemo prijeći u 15 sati.